Josip (HSS)** I prelazimo na drugu točku dnevnoga reda. To je - Prijedlog zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, prvo čitanje, P.Z. br. 396. Predlagatelji: Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika HSS-a Klubovi zastupnika predložili su ovaj akt na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijale ste primili poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Sukladno članku 144. do 150. Poslovnika Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane. Izvješće sa sjednica odbora ste također primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. U ime predlagatelja Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Nakon dugih priprema evo došao je ovaj zakon i u prvo čitanje. Zahvaljujem klubu HSS-a na na suradnji prilikom izrade zakona na potpis ovoga zakona, iako vjerujem da bi to trebao biti zakon zapravo svih klubova, jer je to zakon koji ne politizira, koji ne ulazi u pravosudnu odgovornost. To je zakon koji samo jedino želi žrtvi dati ono dostojanstvo koje zaslužuje na temelju međunarodnih sporazuma, ugovora i propisa i na temelju civilizacijskih normi koje treba Hrvatska preuzeti. Radi se dakle o onim žrtvama čije kosti izviru gdje god se zaore hrvatska zemlja. Do sada je otkriveno neslužbeno, jer službeno se ne evidentira oko 980 nalazišta kostiju iz razdoblja nakon 2. svjetskog rata. Dakle, ovaj zakon ne ulazi u problematiku 2. svjetskog rata, isključivo u poraće. 65 godina je prošlo od tada i mi imamo dug tim žrtvama dati ono što u okviru Rezolucije vijeća Europe određuje europska civilizacijska norma od davanja duga žrtvi. Pa bih rekao da je zakon utemeljen prije svega na rezoluciji 1481 Vijeća Europe iz 2006. godine. Istaknuo bih iz te rezolucije koju smo i mi usvojili kao država. Samo točku 12. u kojoj se kaže da Parlamentarna skupština Vijeća Europe poteže ne samo pitanje odgovornosti za zločine iz razdoblja komunizma što nije predmet ovog zakona, nego i priznanje žrtvi tih zločina, priznanje žrtvi uključuje i obilježavanje njezinog groba. 2009. godine upotpunjeno je ovo stajalište sa Rezolucijom Europskog parlamenta. U toj rezoluciji Europskog Parlamenta ja bih istaknuo rečenicu u kojoj se kaže da bi počast žrtvama i osuda počinitelja postavili temelje za pomirenje utemeljeno na istini i spomenu. Dakle podvlačim. U svojoj rezoluciji vijeće izražava poštivanje svim žrtvama totalitarističkih i nedemokratskih režima i naglašava, ovo posebno ističem da ne može biti pomirbe, citiram ne može biti pomirbe bez istine i sjećanja. Dakle, svi oni koji govore nemojte se vraćati u prošlost, zapravo negiraju našu budućnost. Naša budućnost se mora temeljiti kao i budućnost Europske unije na pomirbi, a za pomirbu kaže rezolucija Vijeća Europe u točki 3. pomirba može biti samo temeljena na istini i sjećanju i jedinstvenom stavu protiv svih totalitarnih posljedica svih režima, naravno u to se uključuje i komunističkih režim. Hrvatski sabor je u svojoj deklaraciji 2009. godine prihvatio ove stavove. Istina je da smo tu deklaraciju donijeli u kasnijim popodnevnim satima, očita je namjera bila da bude daleko od medija, što je loše. I u toj deklaraciji smo u točki 11. prihvatili stavove Europske unije u formulaciji da treba odati priznanje žrtvama komunističkog razdoblja, zločina iz komunističkih razdoblja. okvirni temelj za ovaj zakon, na žalost operativno ova deklaracija nije provedena i to još od svih postkomunističkih zemalja nije provedena jedino u Hrvatskoj. Spomenut ću samo da Poljska ima takav institut obilježavanja grobova bez ikakvih drugih primisli, da to imaju i druge postkomunističke zemlje. Hrvatska je krenula ovakvim putem nešto modificiranim ukazom predsjednika Republike donošenjem Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava 2. svjetskog rata 18.10.'91. kada je utemeljena komisija koja treba otkrivati ratne i poratne žrtve, i tada su žrtve podijeljene na ratne, citiram članak 2. toga zakona do 9. svibnja '45. i poratne isti članak stavak 2. nakon 9. svibnja '45. Donesen je i Poslovnik koji također dijeli žrtve na ratne i poratne, i stajališta smo, predlagatelji, da mi trebamo ovim zakonom obuhvatiti poratne žrtve, jer o ratnim žrtvama ovaj zakon ne govori. Ne govori zbog toga što u ratu vrijede druga pravila, druge međunarodne konvencije i drugi običaji. Na žalost to su ratni običaji u kojoj se gleda na smrt sasvim drugim očima. Za ratno razdoblje se dijele žrtve na žrtve vojnike koji su dragovoljno otišli u rat, na žrtve civile zarobljenike i ranjenike, kako mi u 2. svjetskom ratu nemamo mogućnosti da posthumne ostatke svrstavamo u ovakve skupine, smatrali smo da to treba ostaviti za neka druga vremena, i da tim žrtvama treba odati nekim drugim zakonom i na drugi način počast. Jednostavno zbog naših lokalnih političkih okolnosti. Zato ovaj zakon obuhvaća samo žrtve nakon završetka 2. svjetskog rata. U Europi je to 9. svibanj '45. i odnosi se samo na te žrtve koje nisu bile naoružane, one koje su bile naoružane te su ušle u sukob sa legitimnim i legalnim organima, i za takve žrtve koje su nakon 9. svibnja pale u borbi protiv legitimnih organa, tadašnje jugoslavenske države, te žrtve su kao protivnici protiv kojih se temeljila zakonita borba protiv njih identificirane i pod imenom i prezimenom pokopane. Dakle ovaj se zakon odnosi samo na one žrtve koje nisu identificirane, kao neidentificirane su pokopane na putevima od Slovenije preko cijele Hrvatske, do Makedonije, do Srbije, do Bosne i Hercegovine i šire. Radi se o žrtvama koje su ubijene bez suđenja. Tu su u tim skupinama bili razvojačeni vojnici, dakle bez oružja, Ženevska konvencija iz 1929. godine obvezala je postupak kao prema zarobljenicima. Tu su bili civili, žene, djeca, svi oni su ubijeni bez suda, i zato su žrtve koje zaslužuju obilježavanje svojih grobova kao najmanji civilizacijski čin. Koliko je bilo takvih žrtava? Ne znamo. Ne znamo zato što su izvori vrlo različiti. Ja ću citirati samo nekoliko. Obavijest kabineta maršala Josipa Broza Tita, šefu britanske vojne delegacije 17. svibnja '45., dakle nakon završetka 2. svjetskog rata, kaže molimo vas da obavijestite feldmaršala gospodina Aleksandra itd. da je maršal Tito primio njegovu depešu o predaji 200 tisuća Jugoslavena na granici. Drugi podatak depeša …/Ne razumije po mišljenju drugova ovdje popis izbjeglica za sada je neizvediv jer ima preko 250 hiljada izbjeglica samo u gradu Zagrebu, nemoguće utvrditi broj jer evidencijskih lista nema. I najstrašniji podatak, citiram Aleksandra Rankovića '45. do '51. kaže Aleksandar Ranković politika 1. veljače 1951. kaže ovako, kroz naše zatvore prošlo je između 1945. i '51. 3 milijuna dok smo ih likvidirali između 1941. i '51. 586 tisuća, na području cijele Jugoslavije. Dakle naravno mi donosimo zakon za područje današnje Republike Hrvatske. Koliko će bit žrtava između ovog minimuma i maksimuma to ne zna nitko, to nije ni važno. Počast zaslužuje svaka žrtva to je civilizacijska tekovina, bez ulaženja u razloge, bez kaznenih progona za počinitelje, to čine drugi zakoni koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Zbog toga predlažemo u ovom zakonu da se utemelji jedan ured pri Vladi Republike Hrvatske, koji bi imao tri zadatka otkrivati neotkrivena grobišta žrtava poslije 2. svjetskog rata, dostojno ih obilježiti, postaviti oznaku, a županije bi imale zadatak održavati takva grobišta. Zašto dolazimo na tu ideju? Zato što je današnja situacija ipak tipična za jednu neciviliziranu sredinu, a ne za civiliziranu. Ta grobišta su maknuta u stranu, kad se otkrije kost, zatrpaju se, ne diraj, ne znamo šta ćemo s tim. Otkrivena grobišta kao npr. na Maclju, a sve sam ih obišao nekoliko puta su zarasla u korov, do njih možete doći samo u visokim čizmama, nema nikakve oznake, čitav niz uleknuća na livadama u Maclju pokazuju drugačiju boju trave, to znači ispod toga je raspad organske materije, boja trave je drugačija, probnim istraživanjima se utvrdilo da je gore između 15 i 30 tisuća posthumnih ostataka neotkriveno. Komisija o kojoj sam govorio, a koja je utemeljena '91. godine nije dobro radila svoj posao jer je krenula s ekshumacijama. To je tehnički apsolutno neizvodivo. Oni su iskopali 1144 posmrtna ostatka koja su 10 godina ležala na sudskoj medicini. Tek smo ih nedavno pokopali dostojno i dostojanstveno u selu Fruki podno Maclja. Nemoguće je desetke i desetke tisuća, a možda i stotine tisuća ekshumirati, a kamoli identificirati. To je prva postavka ovoga zakona. Dakle, pronalaženje i obilježavanje grobova to je cilj ovoga zakona. Čijih grobova? Grobova žrtava nakon završetka 2. svjetskog rata. Tko su to? To su žrtve neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju ili socijalnom podrijetlu. To su žrtve razvojačeni vojnici, starci, starci, žene, djeca koji su ubijeni od komunističkog režima nakon završetka 2. svjetskog rata. To su svi oni koji su ubijeni ili umrli u takvim okolnostima, posebice u logorima. To su svi oni koji su ubijeni u organiziranim UDBA-inim akcijama u inozemstvu, dakle svi oni koji su ubijeni nakon završetka 2. svjetskog rata ili umrli u logorima bez prava na suđenje. To je civilizacijska tekovina i mislim da nakon 65 godina smo dužni vratiti dug pokojnicima. Ured se osniva pri Vladi kao što sam rekao, on mora otkrivati te grobove u suradnji sa lokalnim zajednicama, sa građanima, sa znanstvenim i društvenim institucijama. Vlada preuzima financijsku težinu uređenja tih grobova i pristupa na racionalnoj razini koju propisuje Vlada, a županija preuzima trajno održavanje s time da Ured kontrolira jednom godišnje da li se doista ti prilazni putevi i ta grobišta kvalitetno održavaju. Ured podiže i oznaku, tekst oznake donosi Vlada Republike Hrvatske uz oznaku, dakle jedan prigodni kratki tekst, naravno u dogovoru sa lokalnim crkvenim vlastima treba istaknuti i vjersko obilježje. Naravno Naravno mora se odnositi na vjeru kojoj je žrtva pripadala. Ono što još zakon točno utvrđuje to je način funkcioniranja tog ureda. Ured ima ravnatelja, funkcionira poput ustanove. Ima upravno vijeće, ima stručno vijeće, a može imenovati i različita stručna ad hoc povjerenstva koja bi rješavala pojedine lokalitete, pojedina pitanja povijesna, stručna, dakle sve ono što se ne može obuhvatiti jednim zakonom budući da se radi o materiji koja je definitivno toliko raznolika da je potrebno ovakvim stručnim ad hoc povjerenstvima rješavati pojedine probleme koji će se ovdje nametati. Istaknuo bih nekoliko problema koji su se u izradi zakona, a izrađujemo ga evo pune 4,5 godine, o nekim problemima koji su se nametali. Prije svega tko bi vodio nadzor nad radom toga ureda? Mi ovdje predlažemo da nadzor nad zakonitošću ureda obavlja ministarstvo nadležno za branitelje. Sljedeće pitanje je bilo što je sa ekshumacijama, sa prijenosom posmrtnih ostataka i s njihovom identifikacijom? Već sam u uvodnom dijelu rekao da je to apsolutno nemoguće, čak i na malim lokalitetima kao što je Daksa nije uspjela identifikacija više od trećine posmrtnih ostataka. A tu se radi o nekoliko desetaka žrtava, zamislite sad nekoliko desetaka tisuća žrtava. Zakon ipak predviđa iznimke od toga, iznimno ako se postavi se postavi utemeljena sumnja da se radi o nekom poznatom posmrtnom ostatku nekog poznatoga može se iznimno napraviti ekshumacija i identifikacija, ali naravno za to se dobiva suglasnost nadležnih ministarstava. I inače je procedura utemeljena na sadašnjim zakonskim propisima. U slučaju kada se otkrije jedna kost prilikom oranja, kopanja nekih temelja neće ju se više vratiti natrag i zažmiriti nego će se prijaviti Državnom odvjetništvu koje će pokrenuti postupak određivanja starosti tih kostiju, pripadnosti tih kostiju u odnosu na povijesno razdoblje nakon čega slijedi korištenje svih stručnih mogućnosti da se utvrdi količina posmrtnih ostataka, dakle njihov broj i nakon toga se uređuje to grobište na opisani civilizirani način. Ono što mislim još pri kraju ovog uvodnog dijela reći na ovaj način odajemo dug žrtvama koje su ubijene bez suda. I to je ono što Europa u u svojim rezolucijama, Vijeće Europe, itekako uokviruje. Mnogi problemi ostaju otvoreni i svjesni smo kao predlagatelji da velik broj posmrtnih ostataka i dalje ostaje pod zemljom, a žrtva neće doživjeti opravdano označivanje lokaliteta što je minimum civilizacijski. To se odnosi na sve civilne žrtve 2. svjetskog rata, ali smo rekli zbog drugačijih uvjeta u kojima su one nastale za to je potreban drugi zakon koji mora biti konsenzus doista svih. Isto tako ostaje još problem i žrtava Domovinskog rata koje su nestale. Znamo da ih je 1060 još nepoznatog mjesta pokopa samo na hrvatskoj strani, da ih je oko 500 na strani pobunjenih Srba. To su problemi koji se moraju rješavati i koji se rješavaju na dostojan i dostojanstven način i on mora biti još brži i još učinkovitiji. Uz sve pohvale onima koji rade ipak taj rad se nekako bliži u dogledno vrijeme, za koju godinu, kraju, pa bi možda trebalo objediniti to sve jednoga dana u jednu instituciju koja bi brinula o svim žrtvama koje nisu doživjele dostojanstven i dostojan pokop. Ali to je tema koju ovaj zakon, i zato to u uvodu kažem, ne tretira jer smatramo da je ona još politička. Poslijeratne žrtve ne mogu biti politička tema jer su to žrtve koje su ubijene nakon završetka rata, protivno Konvenciji Crvenog križa iz 1929. čiji slijednik je bila tadašnja Jugoslavija i protivno svih civilizacijskih normi koje su vrijedile onda, a vrijede i danas. Želimo da ovaj zakon nakon prvog čitanja doživi izmjene na temelju vaših rasprava, na temelju primjedbi i izvan ove sabornice jer bi taj zakon trebao biti što je moguće više prihvaćen od svih koji žele žrtvi dati njezino obilježje. Zbog toga idemo u 2 čitanja, zbog toga ćemo prihvatiti sve primjedbe i ugraditi u ovaj zakon, zbog toga molim da se svi uključite u to. Mi smo poslali prijedlog zakona svim klubovima zastupnika prije godinu dana, dakle vremena za razmišljanje je bilo dovoljno i vjerujem da ćemo vaše primjedbe danas i u sljedećim danima čuti i moći ugraditi u drugo čitanje. Hvala na pažnji i stojimo na raspolaganju za odgovore za eventualna pitanja. Odbori? Odbor za ratne veterane, predsjednik gospodin Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 20. sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine, razmotrio je prijedlog Zakona o pronalaženju, obilježavanju, izražavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2. Svjetskog rata, kojeg su predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavili Klubovi zastupnika HDZ-a i Klub zastupnika HSS-a. Odbor je raspravu proveo sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. Prilikom rasprave Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 28. svibnja 2010. godine. Intencija ovog Zakona prema riječima predlagatelja je odrediti način pronalaženje, obilježavanje i trajnog održavanja održavanja grobova komunističkih žrtava nakon 2. Svjetskog rata tj. nakon 9. svibnja 1945. godine. Na području Republike Hrvatske dogodila su se masovna ubojstva i to bez suđenja ili montiranim procesima a žrtve takvih ubojstava zaslužuju dužno poštovanje, rehabilitaciju te mogućnost odavanja počasti kroz pronalaženje mjesta masovnih zločina i njihovo trajno održavanje. Procjene ukupnog broja žrtava su nepouzdane a kreću se od 80 tisuća do preko 200 Brojni grobovi nalaze se na područjima nama susjednih država, Slovenije, bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Hrvatski je sabor 30. lipnja 2006. godine donio Deklaraciju o osudi komunističkih zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj od 45. do 90. godine. Za provedbu ovog Zakona nužno je ustrojiti ured za otkrivanje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2. Svjetskog rata koji bi zamijenio ukinutu Komisiju za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava 2. Svjetskog rata. Obavezu otkrivanja, uvođenja i obilježavanja grobova, te vođenje očevidnika, broja grobova i žrtava preuzima Vlada Republike Hrvatske. Dok je trajno održavanje grobova obaveza županija. Prema riječima predlagatelja postoje neka otvorena pitanja koja će trebati riješiti, a to je način na koji će se odrediti pripadaju li žrtve razdoblju prije ili poslije završetka 2. Svjetskog rata što se posmrtnim ostatcima žrtava za koje se utvrdi da su iz 2. Svjetskog rata te što sa posmrtnim ostacima žrtava Hrvatskih državljana koji su pokopani na teritoriju drugih država. Izražena je nada će se ovaj Zakon donijeti konsenzusom. U raspravi članovi Odbora jednoglasno su podržali donošenje Zakona uz naglasak da sve žrtve zaslužuju dužno poštovanje i počast jer je necivilizacijski i nečovječno ubijanje u ime ideologije bilo koje. Po mišljenju nekih članova trebali bi se inzistirati na otkrivanju te sankcioniranju nalogodavaca i počinitelja zločina, osobito u onim slučajevima kada postoje ozbiljne indicije i spoznaje o njima. Kritiziran je i nedolazak članova Odbora iz redova oporbe koji su time izrazili svoj stav o protivljenju ovom zakonu. Predloženo je da se za člana Upravnog vijeća ureda imenuje jedan predstavnik udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Trebalo bi se preispitati i proslavljanje 22. lipnja kao dana Antifašističke borbe, te razmisliti i o 9. svibnju kao državnom blagdanu kojim bi se proslavljao dan pobjede nad fašizmom i u Republici Hrvatskoj. I na koncu nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno sa 7 glasova odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje sljedećih zaključaka: Pod 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o pronalaženje, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2. Svjetskog rata. I pod 2. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Državni tajnik u Ministarstvu Hrvatskih branitelja i međugeneracijske solidarnosti Stjepan ADanić. Izvolite. **Adanić, Stjepan** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Evo, vi ste dobili mišljenje Vlade Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske je pozorno proučila ovaj Zakon, Vlada Republike Hrvatske podržava donošenje Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkog zločina nakon 2. Svjetskog rata kojeg su predlagatelji Klubovi Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske seljačke stranke. Isto tako Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da do drugog čitanja, znači dva čitanja su u pitanju, treba izvršiti određeno formalno pravna i nomotehnička poboljšanja teksta ovog Zakona kako bi on bio bolji i 100% provediv. Kao što je poznato nakon završetka 2. Svjetskog rata koji je službeno završio 9. svibnja 1945. godine događala su se pojedinačna i masovna ubojstva ljudi, civila, razvojačenih vojnika, suđenja nije bilo od tadašnjeg režima i stoga apsolutno treba podržati donošenje Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkog zločina nakon 2. Svjetskog rata jer je to civilizacijski doseg i civilizacijska norma. Hvala lijepa. Hvala. Dvije obavijesti. Nastavak 31. sjednice Odbora za turizam održat će se danas u 13 sati u dvorani Ivana Mažuranića. I 54. sjednica Odbora za Europske integracije održat će se danas u 14 sati u dvorani Josipa Jelačića. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Jedno od bitnih obilježja suvremene Hrvatske povijesti odnosi se na zaštitu i promociju prava manjina u Hrvatskoj koja je jednim dijelom dio tradicije naroda koji već stoljećima živi sa jednim manjinama. Izuzetak je bilo kratko razdoblje povijesti tijekom 2. Svjetskog rata kada su manjinska prava bila dramatično supresirana u NDH do te mjere da su pripadnici manjina baš zbog te svoje pripadnosti bili proganjani na mnoge načine pa i ubijani. Tijekom 2. Svjetskog rata najviše su stradali Srbi i Židovi kao i pripadnici drugih naroda koji se nisu slagali sa postojećim režimom, a nakon 2. Svjetskog rata tijekom komunističkog terora, od pripadnika manjina najviše su stradali Nijemci i Talijani te pripadnici Hrvatskog naroda u na žalost još nedovoljno istraženoj epizodi Bleiburga i Križnog puta koji je dugo supresirana kao tema, a i danas se često u nekim krugovima veže uz nacionalizam a ne uz stravičan zločin komunističkog totalitarizma. I ostaje neistražena. A razmjeri tog zločina uistinu su stravični a ujedno neprocesuirani i nekažnjeni. Za ljudski um gotovo je neobjasnivo da odrastao čovjek iz bilo kojeg razloga uzme život drugom ljudskom biću. To se protivi prirodi čovjeka, nešto se duboko buni u njemu, to da se život uzme ljudima koji pripadaju određenom narodu ili ne podupiru neku ideologiju još je neumnije i teže shvatljivije. NO, na žalost svjedoci smo da se to događalo i događa se. Prema kršćanskom viđenju odnosa prema žrtvama upravo je žrtva ta koja treba biti u fokusu i to u smislu otkrivanja istine i poštivanja njenog digniteta. NO na žalost, žrtvama iz prošlosti se još uvijek manipulira u svrhu stjecanja neke dobiti u sadašnjosti ili budućnosti. U konkretnom slučaju u Hrvatskoj neke žrtve kao da imaju pravo na status žrtve, a nekima kao da se to pravo negira i kao da su neke žrtve nevine, a za neke se implicitno sugerira da su same krive što su se našle na krivom mjestu u krivo vrijeme. Kada se govori o žrtvama komunističkog režima, a posebice Bleiburga i Križnog puta, na hrvatskim je povjesničarima da utvrde konačni broj žrtava te ljudske katastrofe koja se bolno usjekla u kolektivno pamćenje Hrvata. Broj masovnih grobnica u Sloveniji da je za pravo onima koji drže da je to uistinu bio pravi masakr poglavito nad Hrvatima koji se sustavno banalizira. Svaka žrtva terora je tragedija i sramota čovječanstva. Svake žrtve se valja sjetiti kako bi dobila dostojanstvo i kako se takva tragedija ne bi ponovila. Danas više od polja stoljeća od tragedija koje ovdje spominjem, potpuno je nejasno kako to da dio suvremenih hrvatskih povjesničara još uvijek nalazi nekakva opravdanja za Jasenovac, Bleiburg ili Križni put. Bleiburg i Križni put ali i drugi komunistički zločini teške su traume hrvatskog naroda i dok se ne rasvijetle sasvim se sigurno neće dogoditi iskorak suočavanja sa zločinima vlastitog naroda i ni do kakvog čišćenja pamćenja neće doći. Ostati će samo jezične igre, igre moći kod političara i kod raznih drugih agregata danih etniciteta koji su već na sceni i pišu svoje ružne scenarije. Zbog žrtava komunističkih zločina čije su kosti razasute i čiji se grobovi ne znaju, HSS je sa svojim koalicijskim partnerima iz HDZ-a uputio u saborsku proceduru Prijedlog Zakona o pronalaženju i obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2. svjetskog rata. Hrvatsku povijest obilježavaju brojne žrtve nastale na temelju želje za slobodom i ostvarenjem cilja samostalnosti, pravde i mira. Na tom povijesnom putu ispriječili su se brojni interesi i događaji koji su buli uzrokom velikog broja žrtava. Koliko god je žrtva vojnika u ratu neizbježna, toliko je neprihvatljiva i nerazumljiva civilna ratna žrtva bez obzira na okolnosti u kojima je nastala. Ovaj zakon odnosi se na žrtve u poraću, dakle u vremenu kojem vrijede zakonske ali i opće civilizacijske odredbe o pravu na pravedno suđenje. Na području Republike Hrvatske dogodila su se masovna ubojstva nakon završetka 2. svjetskog rata. Brojni su razlozi teških komunističkih zločina iz toga razdoblja ali svima im je zajedničko usmrćivanje političkih protivnika zato jer su drugačije mislili i osjećali. Ubijeni su bez suđenja ili u montiranim procesima bez prava na obranu. Sve žrtve ubijene pod takvim okolnostima su nevine i zaslužuju puno poštovanje. Hrvatski sabor je prihvatio Europsku deklaraciju o osudi komunističkih zločina, a 30. lipnja 2006. godine je donio Deklaraciju o osudi komunističkih zločina počinjenog tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj od 1945. do '90. godine. Deklaracijom se osuđuju svi komunistički zločini nabrojeni u članku 2. Rezolucije 1471 Vijeća Europe. To podrazumijeva, povrede ljudskih prava razlikovale su se ovisno o kulturi i zemlji i povijesnom razdoblju, a komunistički zločini uključivali su pojedinačna i skupna ubojstva i smaknuća, smrt u koncentracijskim logorima, izgladnjivanje, deportacije, mučenja, prisilni rad i druge oblike masovnog psihičkog i fizičkog terora, progona na etničkoj i vjerskoj bazi, povrede slobode, savjesti, misli i izražavanja. Žrtve komunističkih zločina su kako utvrđuje Deklaracija Vijeća Europe ubijene u ime ideologije, klasne borbe, te načela diktature i ploretarijata. Prema deklaraciji njihova je žrtva posljedica neslaganja sa zločinačkim komunističkim režimom. Međunarodna zajednica nije osudila počinitelje tih zločina, kao što je to učinila sa užasnim zločinima nacizma. Te su žrtve izbrisane iz povijesti sjećanja, jer nema ni evidencije njihova broja, niti obilježavanja posmrtnih ostataka u njihovim neznanim grobovima. Time je onemogućeno prigodno obilježavanja grobova žrtava i odavanje zasluženih počasti. Rehabilitacija žrtava komunističkih zločina naša je obaveza, obilježavanje njihovih grobova je naš dug prema prošlosti i zalog za budućnost. Žrtve ne možemo vratiti, ali možemo im i moramo pružiti dužno poštovanje. Ovaj zakon određuje način pronalaženja, obilježavanja i trajnog održavanja grobova žrtava komunističkih zločina iz razdoblja nakon 2. svjetskog rata. Jedna od žrtava komunističkog režima bio je i Stjepan Tonković, narodni zastupnik HSS-a rodđen 1892. godine u selu Nebojan pored Petrinje. A mučenički je pogubljen 1945. godine. Za narodnog zastupnika prvi puta je bio biran '25. za kotar Petrinja, a drugi puta '38. godine za Petrinju i Glinu, te na izborima dobio 95% glasova. Na dan pogibije Pavla Radića i Đure Basaričeka, te ranjavanje Stjepana Radića 20.6.1928. godine Stjepan Tonković je sjedio 4 mjesta udaljen od njega. Zbog svog političkog djelovanja odslužio je kaznu zatvora od godinu dana u Nišu, 1935. godine, a zatim godinu dana u Sremskoj Mitrovici. Po završetku rata 1945. godine Stjepan Tonković vratio se kući, iako su mu prijatelji savjetovali da se ne vraća još neko vrijeme. On je ipak došao u Nebojan gdje je nakon nekoliko dana po njega došla Udba, odvela ga u zatvor u Petrinju. Dok je bio u zatvoru obitelj je po selima Banovine skupljala potpise za njegovo oslobođenje, te njegov sin Janko sa tisućama potpisa Hrvata i Srba otišao kod Tita u Beograd. U Beogradu je izrečena presuda o nevinosti Stjepana Tonkovića narodnog zastupnika HSS-a, ali tu obavijest obitelj nikada nije primila. Do povratka sina iz Beograda Stjepana Tonkovića su pogubili. Nakon njegova pogubljenja ogorčena je bila njegova obitelj, HSS, ali i cijela Banovina. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni, smatra se da su mu kosti razasute po petrinjskom polju. Danas nitko ne može znati koliko se grobova poslijeratnog zločina može naći na području naše države, niti koliko je žrtva u njima pokopano. U razdoblju poslije 2. svjetskog rata bez suđenja je ubijen veliki broj civila, među kojima je bilo razvojačenih vojnika, žena, staraca i djece. Žrtve toga razdoblja obuhvaćaju i osobe ubijene u komunističkim progonima, sudskim procesima, zatvorima i logorima. Jednako tako dostojno obilježavanje zaslužuju i žrtve koje su od komunističkog jugoslavenskog režima ubijene u inozemstvu i organizaciji jugoslavenskih tajnih službi. Najveći dio ovih ubojstava nikada nije istražen niti evidentiran. Ovim prijedlogom zakona svim komunističkim žrtvama trebalo bi se omogućiti davanje dužne počasti nakon pronalaženja i obilježavanja grobova. To je minimum koji nalaže svake žrtve. O razmjerima počinjenih komunističkih zločina, te o naravi tadašnjeg režima najočitije govori veliki broj prekrivenih i do danas neoznačenih grobišta na području Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ta grobišta svjedoče o najtežoj vrsti zločina, sustavnim masovnim pogubljenjima. U proteklih 20 godina na različite načine je evidentirano te dijelom locirano približno tisuću 300 takvih grobišta. Najviše u Hrvatskoj više od 700 i Sloveniji više od 500 među kojima su najvjerojatnije najmasovnija ona na Kočarskom rogu u Teznom kod Maribora u Maceljskoj šumi i Jazavki. Procjenjuje se da je to tek dio prikrivenih grobišta na kojima su potkraj rata i u prvoj godini poraća ubijeni pripadnici poražene Hrvatske, Slovenske, Crnogorske i Njemačke vojske kao i brojni civili hrvatske i druge nacionalnosti. Masovna grobišta bila su često razarana i uništavana, pretvarana u smetlišta poput Husine jame kod Sinja i prikrivana na razne načine pa žrtve i njihovi grobovi jednostavno nisu postojali. Obitelji pobijenih ako su i znale ili pretpostavljale gdje se nalaze grobišta nisu ih smjele posjećivati niti obilježavati. Ipak, ni strah od režima ni protok desetljeća nisu potisnuli u zaborav te žrtve kod njihove rodbine i prijatelja, ali ni kod još uvijek ustrašenih svjedoka ili pak počinitelja zločina. Mi u HSS-u smatramo da je potrebno identificirati sva ta grobišta, obilježiti ih primjerenim spomen obilježjima te omogućiti održavanje pogrebnih obreda svih vjera, iskazivanje pijeteta prema žrtvama. Obiteljima treba omogućiti da prožive žalovanje zbog gubitaka svojih očeva i majki, braće i sestara, sinova i kćeri koje nisu mogli proživjeti zbog neizvjesnosti o mjestu i vremenu pogubljenja, zbog zavjere šutnje o zločinu pa i zabrane samog spominjanja umorenih. Ovim zakonom diže se glas protiv totalitarizma, posebno protiv skrivanja i relativiziranja strašnih komunističkih zločina čije posljedice još uvijek osjećamo. Danas je posebice opasan negacionizam prisutan u hrvatskoj jugoslavenskoj struji, još uvijek snažnoj, ako ne i dominantnoj u pojedinim institucijama, ali i u nekim medijima. Negacionizam je pokušaj negiranja zločina fašizma i negiranja zločina komunizma. Jedna i druga negacija dovodi do sekundarne viktimizacije žrtve i strane i kršćanstvu i zdravom razumu. Na društvenoj razini ta stigmatizacija ima za cilj skrivanje zločinaca s jedne strane te onemogućavanje razvoja suvereniteta naroda s druge strane. Komunistički zločini znamen su iskazane ideološke mržnje i nepriznate etničke istrage. Ovim zakonom želimo ukazati da svaka ljudska osoba ima pravo na ljudsko dostojanstvo pa i nakon smrti jer je to temeljno etičko načelo. Da bi se prekinulo omalovažavanje i šutnja o tim nepriznatim žrtvama rata i poraća te omogućilo pravo na javnost i na pijetet potrebno je objektivno i cjelovito istraživanje tih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, potrebno je ustanoviti povijesne činjenice i na osnovi njih razviti pedagogiju pomirenja i oprosta. Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje ovog zakona.

nastala za vrijeme 2. svjetskog rata, nastala i likvidacijom u logorima. Dakle, bezbroj spomenika niknuo je po cijeloj tadašnjoj bivšoj Jugoslaviji. Međutim, završetkom 2. svjetskog rata počela je i masovna likvidacija svega onog što je pobjednička vojska, nazvana tadašnja Narodna oslobodilačka vojska, mislila da im prijeti potencijalna opasnost. Dakle, formirana je i mislim znakovito za zaštitu naroda, a OZNA je upravo organizirala masovnu likvidaciju. Nije se znalo što napraviti sa zarobljenicima pa su veliki dio tih zarobljenika likvidirali na licu mjesta, dakle znamo putove koji su išli, znamo okolicu, znamo sad već i šume u kojima su likvidacije napravljene i Sloveniju i Hrvatsku i Bleiburg, dakle imamo izvan Hrvatske ogroman broj žrtava. Ali križni put na koji je krenula ne samo poražena vojska nego i svi oni koji su se zatekli tamo, dakle bilo je i žena i djece i staraca znao kojim putovima je išao, danas se to zna i na svu sreću postoji još uvijek živih svjedoka koji o tom pričaju. Mislim da je formiranje ovog ureda kojeg zahtijevamo već sad relativno kasno, ali na sreću još svi znamo, ipak poznajemo nekog koji se sjeća tih vremena, a imamo sreće evo da su i zločinci koji su poslije '45.-te masovno ubijali jednostavno nisu mogli izdržati pa su u svojim memoarima to opisivali hvaleći se koliko je tko likvidirao i koliko je ljudi trebalo biti likvidirano u kratko vrijeme. Jasno da je i Josip Broz Tito iskoristio priliku koju je dobio, dobio je mig da može u kratkom vremenu bez nekakvih sankcija likvidirati veliki broj ljudi i to je obavljeno u velikom stilu. Dakle, masovni ubojice iz tog vremena nisu kažnjeni, grobišta nisu obilježena, a bilo ih je svagdje. Nije bilo samo likvidacija na ovim velikim stratištima nego mislim da bi o tom najviše mogli pričati naši speleolozi, naime nema jame u Hrvatskoj u kojoj nisu našli kosture, svagdje. Nije to samo Jazovka, nije to spilja ili bunar bolje rečeno iznad Vranskog jezera gdje su bacani i živi i mrtvi, polijevani, paljeni, bombe nakon njih su bacane. Dakle, to se vidi po položajima ljudskih ljudskih ostataka da su zapravo mnogi od njih bačeni, zatrpani živi. Dakle, stravično mučenje, stravična osveta. Ali tko je sve stradavao? Stradavali su mnogi i oni, kako bi Stipe Mesić rekao da ih je trebalo likvidirat, a on to misli za gotovo sve koji su likvidirani, stradali su oni koji stvarno nisu bili krivi. Znam evo mogu reći u Virovitici je jedne noći pokupljeno, jasno poslije završetka rata 200-tinjak mladih ljudi i likvidirani su na brzinu, među njima nažalost i moja dva ujaka, da im se grob nije znao nigdje. Ustvari nije znao, znalo se da je to na temelju kasnije kasarne, da da nitko nije imao pristup, da samo najhrabriji tu i tamo riskirajući glavu išli zapaliti svijeću, a takvih je upravo likvidacija bilo stravično puno. Svi pamte ljude koji su nakon 2. svjetskog rata hodali po ulicama i pokazivali prstom kog treba likvidirati. Bilo da je bio u svađi s njima, bilo koji razlog, razlog nije bitan, ali likvidacije su izvršene itekako. Dakle, grobišta su se nalazila duž cijelog križnog puta ili križnih putova, kolone su razdvajane da bi se prikrili tragovi, nemoćni su stradali prvi, a i oni za koje se mislilo da mogu jednog dana možda se osvetit na neki način oni su s užitkom također likvidirani. I nije se samo likvidiralo po šumama, po jamama, evo u centru Samobora, stotinjak metara od centra Samobora bile su također poslije 2. svjetskog rata masovne likvidacije o čemu su mi pričali preživjeli mještani, odnosno to su bili mladići koji su pod prisilom zakopavali sve ove žrtve. Imate to jako dobro opisano u knjizi "Samobor-mali Bleiburg" gdje je područje Samobora i područje Svete Nedjelje opisivano kao također kao također mjesto u kojem nažalost ima brojnih stratišta. Neke od tih stratišta smo obilježili. Moram reći, jasno nije došlo do iskopavanja, nije jer jako je teško napraviti bilo kakvu identifikaciju a to čini mi se ni ovim zakonom neće biti moguće jer vrijeme je prošlo. Preživjeli su, neki su rođaci preživjeli, neki nisu. Mislim bilo bi posao uz jedan posao koji se bilo bi gotovo nemoguće napraviti. Ali nije nemoguće napraviti, obilježiti svoja stratišta. Moguće je postaviti svagdje ploču, tablu, križ možda i napisati evo ovdje i ovdje je stradalo toliko ljudi ili približno toliko ljudi ili ovdje su poubijani ljudi koji su bili civili, koji su poubijani bez suđenja što je u svoj cijeloj priči mislim stvarno još više, još veći zločin. Dakle, stradali su samo zato jer više nisu imali oružja, nisu se mogli braniti, a eto smetali su ili su predstavljali potencijalnu opasnost. Jer mi ovdje ne govorimo o grobljima vojske bilo domobranske vojske, dakle o svim onima koji su poginuli u ratu. To je uredno, evo Vicko Krstulović čitam ovdje dao likvidirati sva ova groblja kao što su preorana i druga groblja, kao što je i cijela mjesta neka su potpuno nestala, preorana, uništena, srušena. Dakle, nekih mjesta više ni nema i eto, ali poraće je bilo takovo i mislim da na ovom bi pozavidjeli kasnije i crveni kmeri tamo na tim masovnim likvidacijama. Mi smo dužni podsjetiti se ipak na sve one koji su stradali kao žrtve, dakle žrtve poslije rata, žrtve bez suđenja, žrtve koje su likvidirane samo zato jer su nekom smetale i mislim da ovaj ured to treba napraviti. Jasno da je to dugi posao, da je to posao koji će potrajati, da ja mislim ovdje ni suđenja više svim ovim zločincima koji su sudjelovali. Naime, stotine tisuća ljudi nisu mogli ubiti 5, 6 ili desetero ljudi. Ubijalo se na razne načine, dakle slično kao i u logorima koje smo osudili, koje je evo antifašizam pobijedio na svu sreću. Ali zločinci su slobodno hodali, hodaju možda neki danas uzdignute glave hvaleći se pritom da su evo baš oni ti koji su u tome sudjelovali. Međutim, vrijeme je evo i Domovinski rat doprinio je pomirbi svih da su djeca i jednih i drugih i trećih i četvrtih možemo spominjati koliko god je bilo kod nas i različitih smjerova vojske izborili i Hrvatsku državu, zajedno su obranili Hrvatsku državu i mislim da je preskočili smo 10 godina i više godina da stvarno ovu temu nismo načeli. Ali sad u miru moramo to napraviti. Naime, moramo da bi mogli pogledati u oči svim onima, svim potomcima evo koji su ostali bez svojih očeva, djedova, pa i pradjedova, danas već i pradjedova i da mogu bar reći aha, stradali su. Mnogi znadu da li je netko bio kriv, nije bio kriv. Ali stradali su bez suđenja, stradali su samo zato evo jer su drugačije mislili. Klub HDZ-a normalno će podržati ovaj zakon. Hvala.

Evo u jednoj ne tako davnoj polemici sa gospođom Kosor u ovoj sabornici gospođa Kosor mi je odgovorila da HDZ nema problem sa antifašizmom. Onda sam joj ja otprilike odgovorio da je to zasigurno točno, jer antifašisti već 20 godina imaju problem sa HDZ-om. Evo pogledajte gospodo ovaj zaključak kojega potpisuje predsjednik Odbora za ratne veterane gospodin Josip Đakić. I ovdje na drugoj strani gospodin Đakić i taj odbor između ostalog zaključuju. Trebalo bi se preispitati i proslavljivanje 22. lipnja kao dana antifašističke borbe, te razmisliti o 9. svibnju kao državnom blagdanu kojim bi se proslavljivao dan pobjede nad fašizmom i u Republici Hrvatskoj. E toliko znači o tom dostojanstvu o kojem je malo prije govorio gospodin Hebrang, toliko o istini, toliko o sjećanju koje se ovdje spominjala, toliko o pomirbi. Ovo je jedna isključivo par excellance vjerojatno nezabilježena ja bih rekao možda niti u ovom mandatu Hrvatskog sabora. Hrvatskog sabora. Jasno da je sve počelo sa onom monstruoznom tezom da je NDH bila težnja i hrvatskog naroda. Hrvatska je bila težnja hrvatskog naroda, ali NDH nikad nije bila težnja hrvatskog naroda. Ona je bila marionetska, ona je bila zločinačka, kvislinška, izdajnička itd. država. A činjenica je isto tako da bez partizanskog pokreta, pa ako baš hoćete i ondašnjih komunista, jer nikada jedna Rijeka, Istra itd. otoci Zadar ne bi bili dio Hrvatske. što Hrvatska ako se želi pozivati na antifašizam mora učiniti to je izjednačiti pripadnike NOB-a i Domovinskog rata, vratiti stečena prava za ne znam ni sam 40-tak tisuća preostalih sudionika NOB-a. Bez tog ja kažem ni ova vlast nema se šta pozivati na antifašizam. Istina je da je bivši premijer Sanader učinio nešto hvale vrijedno što nije ni trećesiječanjska administracija bila kadra, ne znam ne znam zašto učiniti, mako je Francetićev spomenik u Slunju, naložio je micanje Budakovih ulica i tome slično. Međutim, isto je tako istina da niti jedno materijalno pravo borcima NOBA-a nije vraćeno kao što niti jedan vjerojatno srušen partizanski spomenik od '91. na ovamo nije obnovljen. Da se vratim konkretno na ovaj zakon. Ja mislim da se ovaj zakon ne može protezati samo na razdoblje nakon 9.5. '45. godine. Apsolutno svaka nedužna žrtva treba biti rehabilitirana, treba biti kršćanski pokopana i treba biti oplakana. Ali isto tako gospodo treba reći istinu da se ta vojska NDH borila protiv partizana do 15.5.'45. Svi znate da je rat završio 9.5. Koliko ih je stradalo od 9. do 15.5. Da li je Tito znao za Križne puteve? Jasno da je. Koliki je broj ubijenih? Ne 200000, nego negdje oko 55 tisuća po Žerjeviću što je ogroman broj zašto je netko trebao i odgovarati, da li je Tito naložio odmazdu moguće, iako sam slušao Tuđmana koji je drugačije zaključivao. Da li su tražili kapitulaciju te vojske? Jesu. Da li su se htjeli predati? Ne. Već su vjerojatno uz pomoć nekih trećih željeli novi politički preokret na ovim prostorima. To opet gospodo sigurno nije razlog da bilo tko bude nedužno likvidiran ili nedužan likvidiran. Ali da li vi ovdje isto tako znate tko je vodio tu NDH vojsku prema Bleiburgu? Vodio ju je Maks Luburić, zapovjednik svih konclogora na tlu ondašnje NDH. Najveći krvnik kojemu se neki na žalost i danas dive, pa čak i pjevaju. Da li bi se taj ikada predao? Ne bi. Nema dileme. Po '45. godini gospodo bilo je zločina na strani pobjednika. Bilo je neosnovane mržnje, bilo je osvete, bilo je odmazde, stradavale su žene, djeca, mnogi nedužni i to je za svaku I ponavljam još jedanput da svako tko je nedužan treba biti rehabilitiran, treba biti oplakan i treba biti kršćanski pokopan. I njegov grob isto tako mora biti obilježen, kao što mora bit obilježen i grob onih koji su u fojbama. Ali treba uvijek lučiti krvnike i jasno nedužne. Da parafraziram predsjednika Mesića, jednom je otprilike rekao da su u Jasenovcu stradali svi nedužni, ali na križnim putevima stradali su i mnogi krivi. I kad sam već kod ovoga Bleiburga, ono što se tamo često zna dešavati i to pod pokroviteljstvom ovog Sabora, ja mislim da bi trebalo okončati. Treba se pokloniti žrtvama žrtvama na križnim putevima, ali isto tako je istina, i to jako dobro znate da nitko u Bleiburgu nije ubijen. I konačno nigdje u svijetu se ne komemorira jednoj poraženoj kvislinškoj vojsci, pa ne treba to činiti pod pokroviteljstvom Sabora niti u Bleiburgu. Bleiburg se uvijek koristio kao demonstracija protiv SFRJ, ok, SFRJ je za nama, propala je, između ostalih zbog križnih puteva, zbog komunističkih zločina, zbog poratnih zločina, itd., i svega ostalog. Grobišta u Sloveniji, Hrvatskoj, ne znam Bosni i Hercegovini, Srbiji treba obilježiti, koliko to košta ne znam, dobro je to možda čak i neko drugorazredno pitanje, da li bi trebalo obnoviti i onih 3 tisuće srušenih partizanskih spomenika od '91. do današnjeg dana? Bi. Kada su urušeni? Rekoh uglavnom od '91. do 2000., ali bilo ih je mnogo onih koji su rušeni i nakon toga, i to je jedan gospodo civilizacijski …/Ne se./… Zašto? Da li ćemo isto tako obilježiti stradavanja obitelji Zec, sindikaliste Milana Krivokuće ako se ne varam, pakračku poljanu, Loru, …/Ne razumije se./…, logore u BiH, isto svaku žrtvu treba obilježiti. Da se razumijemo Hrvatska je apsolutno bila da se vratim sada na '91. žrtva agresije, to nije sporno, oni koji su naložili tu agresiju jasno da trebaju odgovarati da me ne bi netko sada prozivao, ali da se vratim ja na ovu stranu 4. pasuš 4. pasuš 6. gdje se govori o 150 i više tisuća žrtava, što ne odgovara istini. Istina je isto tako da za komunističke zločine nitko nije odgovarao što je isto zločin. Istina je da je zločin zločin ma tko ga počinio, da li ga počinili komunisti, fašisti, nacisti, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Istrijani, ne znam tko, ali je zločin isto tako falsificirati brojke, nije točno da su žrtve komunističkog zločina ovdje u ovom drugom pasusu itd., ajde neću sada citirati ali i osvete za zločine Jasenovca, zbog rata nakon rata su isto ubijene, jasno ja ne pravdam onu tezu predsjednika Mesića da treba, ne znam kako je rekao da je osveta tako nekako, da da bi trebalo razumjeti, ne to se ne da razumjeti, za bilo koje ubistvo nema razumijevanje, pogotovo staraca, žena, djece, nedužnih ljudi, ali isto tako svi koji su okončali u tim jamama nisu bili nedužni utoliko se čudim gospodinu Josipoviću koji je izrazio u jednom trenutku vjeru da će posjetiti Bleiburg i drago mi je da s njim tamo ne idu predstavnici SABA, jer se ne treba kao što rekoh komemorirati one koji su poraženi u 2. svjetskom ratu. Jasno je da ovaj zakon, ako je takav kako je pisan, ima tretirati i fojbe, i tako ima nedužnih i njih treba rehabilitirati i oplakati i ta mjesta isto isto tako treba obilježiti, ima i onih koji su tamo skopčali a da su činili strašne zločine, a danas prije njih komemoriramo nego one druge. Neću govoriti u toj konfuznoj '43. ili '45. šta se sve dešavalo, ali sigurno je da je tamo isto tako bio počinjen i poratni zločin. Ja ću ovom prilikom kada je gospođa Petir iskoristila mogućnost da govori o predstavnicima HSS-a ispričati jednu priču koju vezujem uz istarske svećenike. Mi uglavnom kada govorimo o stradalim svećenicima, govorimo od komunista ubijenom Miroslavu Bulešiću, Talijani od komunista ubijenog blaženog Bonifacija, i treba govoriti o tome. Zanimljivo da se za blažene proglašavaju samo oni ubijeni od komunista, a ne i oni ubijeni od fašista, nacista, četnika itd. Ni to nije fer, iako se ja iskreno nadam da će Bulešić vrlo brzo biti proglašen blaženim, jer on to zaslužuje, crkva u Istri to zaslužuje, kao što je nedavno proglašen blaženim Bonifacije jedan istarski svećenik ubijen od komunista '47. ako se ne varam, talijanskog podrijetla. Istra je izgubila 12 svećenika, jednog bogoslova, dva sjemeništarca, jednu redovnicu itd., Rudolfa Brnobića '41. ubijaju četnici kod Trebinja, Anđela Tartikija ubijaju partizani, Šime Milanovića ubijaju Nijemci, Hrvata, Emanuela Ongara Talijana Talijana ubijaju Nijemci, Gracijana Zamina to je Talijan stradao je u savezničkom bombardiranju, Marka Zelka ubijaju Talijan se inače deklarirao Nijemci, Mirka Vekjefa, Vekjefa, on je inače Slovenac ubijen je u Dachau, Šime Frulića ubili su fašisti, Kazimira Palića ubili su slovenski partizani, Bonifacija rekoh komunisti, Belušića ubija rulja '47., itd., itd. Interesantno je kad je ondašnji visoki dužnosnik komunističkih vlasti u Zagrebu, drug gospodin Blažević, čuo što se dogodilo poludio je. Navodno da je išamarao jednu partijsku drugaricu iz Istre iz Istre jer je to naprosto dovodilo u pitanje i pariške pregovore iz '47. kada se teritorijalno trebao definirati status Istre u Hrvatskoj do Mirne. Ja sam se želio evo sjetiti, odati pijetet tim ljudima i reći stradavalo se i od komunističke, daleko više, eto i na tom primjeru svećenika, njemačke, četničke, fašističke ne znam, ustaške ruke. Da, obilježit treba nedužne, ali nemojmo osudom poratne ideologije pokušavati amnestirati fašiste, ustaše ili ne znam koga. To ako bi se učinilo to bi bilo naprosto zločin. I gospodine Hebrang ja bih doista iskreno volio da se očitate na to što vaš klub misli o ovom prijedlogu Odbora za ratne veterane da se ne bi trebalo obilježavati 22.06. kao Dan Antifašističke borbe u RH, odnosno da bi trebalo preispitati obilježavanje i Dana pobjede koju obilježava cijela Europa. Ako su to vaši članovi, a jesu, onda valjda imate i odgovornost za ovakve stavove. Ja isto tako vas molim nemojmo se vraćati u '90-te godine, nemojmo puštati duha iz boce kao '90-ih kada nije bilo dosta samo recimo jednoj kategoriji građana uzimati stečena prava, mislim na borce NOB-a, već se išlo rušiti spomenike, poticati neka ideologija itd. Ako Ako ovaj zakon ima primisli da kompromitira antifašistički, partizanski, kako god hoćete pokret, onda je taj zakon falsifikat. Ako ima namjeru odati spomen žrtvi onda je takav zakon meni apsolutno prihvatljiv iako znam u što će se on izroditi ako ga budu provodili pojedinci poput našeg zastupnika gospodina Đakića. I to je osnovni razlog zašto sam do istog rezerviran ili suzdržan. I protiv sam da županije brinu o tim grobištima, neka to čini, evo to je samo jedna mala nomotehnička nadopuna, nadopuna, neka o tome vode brigu jedinice lokalne samouprave. Nije bitno da li je riječ o općinama ili gradovima, jednom riječju jedinice lokalne samouprave gdje se ta grobišta nalaze.

danas ovaj prijedlog Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina otvoriti jednu široku raspravu i iznjedriti veliku različitost mišljenja. Međutim, u vašem izlaganju zaista je niz, niz netočnih navoda. To je, velik ih je broj, sve da kažem, rekli ste da su likvidacije vršene zato što su nekakve grupe koje su sakrivale nakon rata nastojale učiniti preokret, to ste doslovce Ako su takve, a bilo je takvih grupa ili ljudi koji su sakrivali to je bilo njihovo puko preživljavanje i želja za preživljavanjem onih prvih poratnih dana, jasno da je bilo nekih grupa koje su i to, ali velika većina je jednostavno željela preživjeti te dane, a nikako voditi nekakvu borbu pogotovo kad je to vojska koja je bila izgubila rat. Prema tome nije imala nikakve šanse i oni su toga bili svjesni. Prema tome to je bila obična egzekucija,

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Drago mi je bilo čuti da su i komunisti kažnjavali zločine pa makar da je Bakarić išamarao drugaricu zbog nekoga od njih … Ja bih ispravio netočne navode kolege Kajina kojima je doslovno išamarao sve nas. A jedan od njih je i najgrublji ovaj koji ste ovdje naveli kolege Đakića, a u ime Odbora za ratne veterane. Nije točno! Nije točno da je to zaključak o kojem ste vi kazali. Ovo je naprosto jedno izvješće sa sjednice odbora u kojem je nabrojano što se događalo u odboru. Između ostalih prijedloga naveden je i taj prijedlog koji ste vi kazali, a zaključka imaju samo 2. Jedan je da se prihvaća prijedlog Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2. svjetskog rata i drugi je sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju. Prema tome nije to točno. I konačno nije točno da Hrvatski sabor je pokrovitelj obilježavanja žrtava poražene vojske nego žrtava, nedužnih žrtava i civila i vojnika naprosto jer nije nad njima provedena nikakva sudska obrada i kao takvi su nevini poubijani. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći, gospodin zastupnik Niko Rebić. **Rebić, Pa kolega Kajin kad već govorite tko je najveći krvnik na ovim prostorima citirat ću vam njemački BILD od 22.03.2003., "Njemački sociolog i znanstvenik Klaus Jacobi u svojoj knjizi "Moj dnevnik" na listi svjetskih megaubojica 20. stoljeća stavlja Josipa Broza Tita na 10. mjesto sa preko milijun žrtava poslije završetka 2. svjetskog rata." Dakle, ne samo na ovim prostorima nego mnogo, mnogo šire. A tko je idejni začetnik kolona smrti, marševa? Pa zar o tome trebamo dvojiti? Pa kome je Aleksander predao 200 tisuća hrvatskih vojnika i civila, pa to je sve poznato. Ne mogu se izmisliti ove brojke. Zamislite da mi danas sad tek tako prelazimo preko jednoga zakona koji bi donio konačno da i ovi osjete brigu države za svoje nevine. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Dakle, ovdje je jedan takav niz netočnih navoda u kojem ću se osvrnuti na ono što smatram samo najznačajnijim, a to je prvo od, polazeći od činjenice da je kolega Kajin izrekao da se nigdje u svijetu ne odaje pijetet … /Govornik se ne razumije./… ovdje se radilo i o ženama, djeci, civilima, ubijenima bez suđenja, a Bleiburg je jedno mjesto koje se smatra simbolom tog stradanja. Ali ono što je puno gore rečeno ovdje, rečenica, svi ubijeni nisu bili nedužni. Ona je duboko nehumana, nekorektna, nepoštena, i u krajnjoj liniji opravdava zločin. I pitanje je još jedno, što se tiče dvojbi, tko je to počinio, zašto nitko za to nije odgovarao i kažnjen, i zašto vi ne tražite da se kazne počinitelji pa bi kroz to se legitimirali kao jedan humanist, za nekažnjavanje odnosno za kažnjavanje počinitelja ratnih zločina. Ali nikada niste prozvali upravo te Istarske tzv. antifašiste koji su odgovorni za dvojbe. Netko je to učinio, nisu to neki imaginarni ljudi.

vojska i civili su se povlačili prema Austriji, i na Bleiburgu je ubijeno puno ljudi, puno nedužnih civila, dakle ta izjava da nitko na Bleiburgu nije ubijen je falsifikat par excellence preporučujem gospodinu Kajinu da pogleda BBC-ev film o tome, tome, da svi koji su skončali u jamama nisu nedužni, znači neki su dopušta ovu mogućnost i nedužni. To je nešto najstrašnije što se može čuti takvo mišljenje o ljudima koji su skončali u jamama, pa da svi nisu nedužni. Sama činjenica da je netko skončao u jami je monstruozna, to nikakvom civiliziranom društvu, da je čak i provedeno suđenje, ne može se dogoditi. Mislim ovdje se govori i o onim ljudima koji su nakon 45., dakle 46., 7., 8. o njima govorimo možda i više nego ovima na Bleiburgu. **Nenadić, Živko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, ispravljam navod kolega Kajina da su ubijeni mnogi krivi na Bleiburgu. Bez suđenja to nije točna točna tvrdnja a pogotovo kada se radi o djeci i ženama. Vaš istup je najjači argument zašto je potrebit ovakav Zakon jer puno je laži posijano, puno je činjenica pokopano, činjenice moraju biti dostupne svim makar ih različito tumačili.

i onaj da je rekao da je ova Zakon isključivost sama za sebe, te da žrtve nisu ubijane u ime ideologije. Pa ja kolega Kajin uopće ne znam u ime kakve ideologije vi govorite, vi govorite toliko konfuzno ili ste još uvijek u šumi. Ako niste u šumi onda organizirajte jedan simpozij u šumi pa pjevajte onu vama omiljenu "Po šumama i gorama" a žrtvama komunističkog terora treba dati po civilizacijskim normama minimum dostojanstva. Hvala lijepa. ili ga nije razumio. Ako ga nije pročitao mogao je tražiti, dao bih mu jednu ekstra kopiju, ako ga nije razumio mogao je pitati za dodatna obrazloženja. Svojom netočnom interpretacijom ovog Zakona izazvali ste skretanje sa pravca kojeg ovaj Zakon zacrtava a to je prije svega ne dirati otvorene rane, nego dati počast žrtvi. A vi ste kolega Kajin otvorili nove rane na kostima nevinih žrtava i to je vaš veliki grijeh, i zato bih molio kolege nemojte ga ozbiljno shvaćati i nemojte mu niti ozbiljno odgovarati jer on je želio s ovim isprovocirati da ovaj Zakon dobije drugi predznak. To vam neće uspjeti, jer u ovom zakonu izrijekom piše da se osuđuje najstražniji povijesni poredak nacizam, u članku 4. što nije običaj da se u zakonima spominju poreci, u članku 4. vam piše zloglasni nacistički poredak. Ovaj Zakon nema intenciju umanjiti antifašizam jer je antifašizam najveća vrijednost ovih prostora ali i svjetskih prostora i nikada nije bilo problema sa HDZ-om u osnaživanju i podržavanju antifašizma. Ali ovakvi istupi kao vi onda izazivaju krivu sliku Hrvatske demokratske zajednice. Zato bih molio da se shvati da ovaj Zakon apsolutno nema namjeru umanjivati antifašizam kao što je kolega Kajin rekao, da apsolutno osuđuje nacizam što je sastavnica članka 4. ovog Zakona i da je cilj odati počast žrtvi koja nije imala priliku na suđenje, poslije 2. Svjetskog rata. Da je bilo zločina u ratu znamo svi sa svih strana, i kao što sam rekao u uvodnom dijelu mora i treba biti tema nekakvog budućeg zakona jer su to druge zemlje riješile a mi nismo. Vaš loš pristup ovom Zakonu je što spominjete stravične nevine žrtve obitelji Zec, Pakračke poljane itd., njima treba odati svako poštovanje, njihove ubojice trebaju platiti na zakonu temeljenu kaznu, njihovi grobovi moraju biti časno obilježeni ovaj Zakon se tome ne protivi nego dapače, potiče da takve žrtve iz tog područja dobiju svoje časno i dostojanstveno mjesto. Zato molim kolegu Kajina da gleda na ovaj Zakon dobronamjerno, a ako već ne može dobronamjerno onda barem objektivno. Hvala.

Gospodine Kajin, rekli ste jednu rečenicu koja je monstruozna, rekli ste da na Bleiburgu nitko nije ubijen, Damire ti to reče i osta živ. Damire ovo nije 47. 47. ovo je 10. i molim vas prestanite ispirati mozak Hrvatskom narodu, pročitajte bar što o tome piše Milan Basta pa će vam biti malo jasnije. Rekli ste da je Blažević šamaro tu drugaricu, ne rekoste Kutija je šamarao. potomci nevinih žrtava smo oprostili svima, prihvaćajući nacionalnu pomirbu i stvaranje Hrvatske države, da i vi oprostite nama što smo vam srušili komunizam i Jugoslaviju. Jedan ispravak na izlaganje gospodina Andrije Hebranga, zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Ja jednostavno mislim da nisam skrenuo sa teme ovog Zakona,

Damir (IDS)** Nisam skrenuo, ali su se vaši vrlo brzo vratili... HDZ stvarno nije nikada imao problem sa antifašistima, ali da su mnogi da je antifašizam u Hrvatskoj imao veliki problem za HDZ. Ja znam da ovaj da ovaj zakon možda nema namjeru umanjiti vrijednosti antifašizma, ali praksa u ovoj zemlji oduzimanja stečenih prava. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To nije ispravak netočnog navoda. Hvala lijepa. U ime predlagatelja gospođa zastupnica Marijana Petir. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa slušajući ovu raspravu gospodina Kajina, mogu reći da smo još godinama udaljeni od toga da se svim žrtvama zajedno oda počast, zahvaljujući prvenstveno politici razdora koja se pokušava ovdje sa ove govornice uporno promovirati. Sve žrtve se moraju poštivati s bilo koje strane došle. Mora se obilježiti njihovo stradanje i treba zaključiti sa crno crvenom prepirkom jer se ona očigledno otvara kada se gube svi drugi argumenti. Mislim da ovdje treba još jednom reći, da je ovo zakon koji ide u smjeru dostojnog obilježavanja grobova malih ljudi, koji baš i nisu imali previše izbora u vrijeme sukoba velikih. Baš zbog razloga što je Hrvatska u tom ratu bila mala i zbog razloga okupacije dva totalitarna sustava fašizma i nacizma, te nemilosrdne ustaške vlasti u Zagrebu, pa onda i Narodnooslobodilačkih snaga koje su se sve više crvenile kako se rat bližio kraju, netko u nekom selu kolega Kajin završio je tamo gdje ga je prvi, jači naravno pod prijetnjom oružja pokupio i odveo. I nemojte mi pokazivati ispravak krivog navoda, jer znate da govorim istinu. Dalje treba reći da ovdje nije govor o idealima i da li su bili u glavama nekih vođa, možda i neki osobni interesi, ovdje je riječ je o golom preživljavanju vojno sposobnih pripadnika naroda jedne zemlje koja je bila okupirana u kojoj je bio postavljen kvinslinški režim. Mimo odluke Sabora regularne vlasti u Republici Hrvatskoj koji je dio teritorija predao drugoj zemlji, koja se prema pripadnicima Hrvata odnosila potpuno neprihvatljivo uz naravno izdašnu imovinsku korist, te otimanja imovine a sve bez pitanja reparacije za ratnu štetu koja je nanešena i Istri i Primorju i Zadru. U takvom okruženju zamislite kolega Kajin dječarca od 16 godina, bez škole, bez mogućnosti bijega na tzv. slobodni teritorij, premda je bilo pitanje što je to. Kojeg su pokupili, regrutirali u Domobrane, recite mi kakve su njegove šanse za preživljavanje u tim okolnostima? Koje su to njegove opcije? Možda pobjeći iz vojske, riskirati dezerterstvo, što bi značilo onda strijeljanje ili skrivati se po štalama. A u selu svi znaju da njegov otac ima sina i da on još ima braću i sestre pa onda na taj način dovesti u pitanje svoju familiju uz napomenu da je tada bilo više djece u familijama, pa znači dugoročno ugrožavanje i braće i sestara. Niti jedan postupak protiv optuženih zločinaca komunističkog režima u zadnjih 20 godina nije okončan pravomoćnom presudom za zločin i kao da se isti nije ni dogodio, neovisno o tome što još uvijek postoje olakotne okolnosti, a to je da je zločin, zločin i da nikada ne zastarijeva. Vi ste ovdje gubo napali potpredsjednika Odbora za ratne veterane koji je samo potpisao izvješće sa rasprave. Na toj raspravi smo bili kolega Hebrang i ja jučer u ime predlagatelja. Upravo Upravo ovu rečenicu koju je on stavio i koja nema niti slučajno za cilj na bilo koji način omalovažavati antifašizam, su predložili ljudi koji su u Domovinskom ratu dali najviše za Hrvatsku. Mi kao predlagatelji nismo se o tom prijedlogu očitovali niti smo ga usvojili. Prema tome, sve ono što ste vi izrekli i insinuirali je apsolutno netočno, jer taj prijedlog se može razmatrati kao prijedlog, ali on ne može biti sadržaj ovo zakona. Želim reći još i to kolega Kajin. Oprost je preduvjet pomirenja. Ne može se pozivati na pomirenje, a šutjeti o opraštanju i potrebi da počinitelj postane svjestan učinjenog zla i zamoli za oproštenje. Ta šutnja sugerira izbjegavanje govora o krivnji i odgovornosti. Svaki zločin ima počinitelja. U procesu opraštanje uključeni su i žrtva i počinitelj. To bi bilo jedino logično. Taj proces je različit i za žrtvu i počinitelja, a u ovom slučaju za obitelji tih žrtava. Za razumijevanje te razlike potrebno je prije svega podvući razliku između žrtve i počinitelja, te prvenstveno žrtvi priznati žrtve, što vi niste učinili, a posebeno ste iz obezvrijedili onom rečenicom o Bleiburgu koja je doista sramota da ste ju izrekli ovdje u Hrvatskom saboru pred narodnim zastupnicima.

gospođice Petir govorio sam da svaka žrtva treba biti obilježena, da svaka žrtva treba biti oplakana, da svaka žrtva treba biti kršćanski pokopana, da svako grobište

Gospodin zastupnik Miljenko Dorić, Klub zastupnika HNS-a, HSU-a. Kolega Kajin ne možete ignorirati Poslovnik. Pa ako je ispravak netočnog navoda onda je netočni navod.

Ovo više, vaše ponašanje je izvan svake granice normalnoga, pristojnoga razuma. Izvolite, gospodine. Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Počet ću sa nečim što nisam mislio reći, ali tijek sjednice me na to obvezuje. Vratit ću se na Rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koju je kolega Hebrang spomenuo u uvodu i reći ću da sam tad bio predstavnikom Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i reći ću da sam bio ponosan tom rezolucijom koju je prihvatila Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Ponosan sa argumentima, ponosan sa ciljevima i ponosan sa raspravom. Tri su osnovna cilja, a koja nisu danas podvučena u toj rezoluciji Vijeća Europe. Prvo, trebalo je rehabilitirati sve žrtve komunističkih režima. Drugo, trebalo je rehabilitirati sve članove njihovih obitelji i treće, trebalo je jasnu poruku poslati mladoj generaciji da se takvo zlo na tlu Europe više nikada ne ponovi. Dakle, to su tri cilja. Mi smo nakon par mjeseci nakon što je Vijeće Europe donijelo tu rezoluciju donijeli u ovom Saboru deklaraciju na istu temu. O toj deklaraciji raspravljali smo dva dana. Kolegice i kolege, tad više nisam bio ponosan da sjedim u ovom Parlamentu, tad me je bilo sram. Danas smo krenuli sličnim putem. Nakon sat vremena potpuno smo zalutali. To je neprihvatljivo. Kolegice i kolege, mi živimo u demokratskoj Europi. Srećom više pobjednici ne pišu povijest, pobjednici ne ukazuju na to što je, a što nije istina. To je važno reći. Ujedinjeni narodi proglasili su ovo desetljeće od 2000. do danas desetljećem kulture mira. Po prvi puta u povijesti čovjeka spominje se kultura mira. Povijest čovječanstva tisućljećima bila je povijest kulture rata. Sramno, ali istinito. U ovom desetljeću imamo obvezu na sve načine pobijediti kulturu rata i nastavit za vijeke vjekova sa kulturom mira. Da li je ova rasprava doprinos toj toj kulturi mira? Ja tvrdim da nije. Tvrdim da nije. Mi danas možemo i moramo razgovarati o povijesti na drugi način. Britanci danas razgovaraju o bombardiranju Dresdena. Zločin. Amerikanci razgovaraju na isti način o bombardiranju Tokija, Nagasakija, Hirošime, ratni zločini. Zašto mi ne možemo na korektan način se osvrnuti na našu povijest, biti objektivni, biti korektni?

I Crvena armija, kolegice i kolege, ostavila je krvavi trag, ne samo u Katinskoj šumi nego i na mnogim drugim mjestima. Takav trag ostavila je i Titova vojska. Budimo realni, ali nemojmo se svađati oko Bleiburga. I Bleiburg nije crno-bijela tehnika. Bilo je tamo ljudi pod oružjem, bilo je onih koji su predali oružje, bilo je civila. Prema tome, ne možemo ih strpati u isti koš, ali trebamo objektivno i korektno ocijeniti što se to u povijesti tamo događalo. Koje su glavne zamjerke na ovaj prijedlog zakona od strane Kluba zastupnika HNS-HSU. Prije svega, ovim se prijedlogom sugerira rješavanje pitanja obilježavanja grobova samo i isključivo žrtava nakon 9. svibnja '45. godine čime se stvara podloga za politizaciju. Kolege su vrlo uporni sa ovom tribinom svojom tu, okruglim stolom. Naime, to je isto jedan oblik podcjenjivanja i ovog Sabora i onog što ja pokušavam poručiti… Naime, vraćam se na to da je po nama zamjerka što se zakon odnosi isključivo na razdoblje iza 9. svibnja '45. godine čime se stvara podlogu za politizaciju ovog pitanja te nove rasprave i podjele kojima za cilj neće biti pijetet prema žrtvama nego opet ideološki obračuni. To se dade iščitati već iz obrazloženja ovog prijedloga u kojem se kaže da su, citiram: "grobovi vojnika antinacističke koalicije opravdano doživjeli dostojanstven i civiliziran odnos te da su dostojno uređeni i obilježeni". To je samo djelomično točno jer se tim izričajem spominju samo grobovi, ali ne i spomen obilježja. Javno je poznato da su ti spomenici na mnogim mjestima jako oštećeni i to svakako nije dozvoljeno. Snažne ideološke razmirice, nepovjerenje i otvoreni sukobi dovode do toga da se kod nas gotovo u pravilu iz generacije u generaciju zapuštaju i uništavaju groblja, spomen obilježja iz prijašnjih ratova te da se na taj način pokazuje najprimitivnija strana naših običaja koji su protivni i općim ljudskim i vjerskim odnosima. Ovaj prijedlog nažalost potpuno ignorira činjenicu da je mnoštvo žrtava u Hrvatskoj u 20. stoljeću ostalo bez dostojnih obilježja pa i grobova. Prijedlogom se izuzimaju vojnička groblja za koja se kaže da ih treba riješiti posebnim zakonom, dakle vjerojatno se misli opet na poseban ured, posebno upravno vijeće, posebnog ravnatelja, posebna stručna tijela itd., itd. S time se kolegice i kolege ne slažemo. Potpuno se prešućuju grobišta i stratišta pripadnika nacionalnih manjina koji su stradali od '43. do '48. godine, locirani fojbi listi ili koncentracijskih logora za pripadnike njemačke nacionalne manjine. Kao da se namjerno prešućuje da su deseci tisuća ljudi stradali u logorima u Valpovu, Krndiji, Josipovcu, Tenji, Velikoj Pisanici te da su pripadnici njemačke nacionalne manjine stradali na križnom putu. Jednako tako prešućuje se i oko 3700 civilnih žrtava savezničkih bombardiranja u nizu hrvatskih gradova. Najeklatantniji primjeri masovnih žrtava bilježe se u Zadru, Splitu, Slavonskom Brodu, Bjelovaru i Zagrebu. Dugo vremena su se te žrtve podvodile pod žrtve fašističkog terora, ali znademo da to nije točno. Komunističke žrtve jesu žrtve totalitarnog režima. One su na žalost obilježje čitavog jednog razdoblja u kojemu o ljudskim pravima nije moglo biti ni riječi. Oni zaslužuju naše poštovanje, našu sućut i pijetet i svjedoče o strahotama koje je i naš narod podnio tijekom 20. stoljeća. Međutim, izdvajati ih sada brigom uokvirenom zasebnim zakonom, a ostale žrtve ne spomenuti čini nam se nije dobro. Mi u HNS-u i HSU-u bismo bili puno sretniji da je Vlada na ovu inicijativu HDZ-a i HSS-a reagirala pokretanjem sveobuhvatnog projekta, pa i propisa kojima bi se konačno definirala javna i društvena obveza da se svim žrtvama triju ratova i dvaju totalitarnih režima 20. stoljeća oda poštovanje i da se svim žrtvama osiguraju dostojanstvena i s mjerom i dobrim ukusom uređena grobišta i spomen obilježja bez politikanskog prebrojavanja, dijeljenja svađa i namirivanja nekih drugih političkih računa. Odgovorna Vlada po nama bi tako trebala postupiti. Dok se ovom pitanju ne pristupi na takav način klub HNS, HSU neće dati podršku ovoj inicijativi. Hvala kolegice i kolege. Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi, gospođa zastupnica Nevenka Marinović. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala. Evo ispravljam netočan navod kolege kad kaže nisu bili svi isti. Kolega, svi su bili u statusu zarobljenika. A iako mnogi danas misle da o zločinima treba drukčije govoriti i njihove žrtve razlikovati ja držim da sve zločine bez obzira na vrijeme i prostor u i na prostoru kojem su se dogodile da treba jednako tretirati. Ali zločin u Bleiburgu je kolega pravi zločin. Oni koji su to naredili ili izvršili bili su itekako svjesni težine tog zločina, jer gotovo 50 godina nakon toga nikad i nigdje se nije izgovarala riječ a povijesna istraživanja se ili nisu čula ili su se prešućivala. Zla počinjenja bilo na ovakav ili onakav način, a bez suda i nakon rata jesu zaista veliki zločini koji zaslužuju svaku osudu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Hrvatski sabor se također uključuje i prilikom obilježavanja stradalih postavljamo dakle, polažemo tamo i vijence. Dakle, ništa se zaista ne prešućuje. Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Kolega je rekao da u ovom zakonu nije cilj pijetet prema žrtvama nego obračun. Mi možda jesmo nasjeli na provokaciju kolege Kajina, jer to mu je i bio cilj da svojim izlaganjem isprovocira reakciju kako se dogodila. Ali ovom zakonu je stvarno cilj pijetet prema žrtvama. Upravo to smo čuli od predlagača. Upravo to smo čuli kao obrazloženje i na Odboru za ratne veterane i ne prešućuju se neke žrtve. Bit će obilježena sva grobišta, sva groblja, sve masovne grobnice svih naroda i narodnosti koji su stradale poslije 9. svibnja 1945. godine na području Republike Hrvatske i susjednih država. Hvala.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Jučer smo usvojili Ustav i Ustavni zakon. Danas dojam oko toga nastojimo popraviti usvajanjem ovoga zakona. Vrlo dobro. Pretpostavljam da nismo imali prećih, važnijih ni tema ni zakona nakon što smo donijeli Ustav i Ustavni zakon nego upravo ovaj zakon. Vrlo dobro. Ako je to politika Vlade u kojoj sam ja koalicijski partner, onda ja tu politiku ne razumijem. Ova stvar je nešto s čime se ne možemo baviti od prilike do prilike i ne možemo se baviti, a da prethodno ne razgovaramo. A sad ću vam reći zašto mislim tako. Nas kolegice i kolege koji živimo na ovom prostoru sustiže rat za ratom, zlo za zlom, zloćin za zloćinom. I ako hoćemo tu činjenicu u novim okolnostima, u novoj državi, u europskom kontekstu promatrati kako valja i biti veći od toga i kao što je rekao gospodin Dorić u kulturi mira stvarati novu filozofiju odnosa prema žrtvama i odnosa prema stradanjima i prema zloćinima, onda po mojem mišljenju trebalo je doći sa drugačijim pristupom i sa drugačijim prijedlogom zakona nego što je ovaj. Prvo, trebalo je doći sa prijedlogom zakona koji neće imati nikakve natruhe da je riječ o sukobu između dviju ideologija. One koja je vodila zlo u Drugom svjetskom ratu i na području ove države udružena sa europskim i udružena sa lokalnim snagama bile one ustaške, četničke ili neke treće i one koja je počinila zloćine nakon što se konstituirala, a nije se konstituirala '45. ni u Jugoslaviji. Konstituirala se krajem četrdesetih i početkom pedesetih kao jednopartijska komunistička diktatura, a do tada to nije bila. To mi znamo. Jer u prvom ustavnom poretku koji je uspostavljen nakon '45. riječ je bilo o višestranačkim elementima i višestranačkom parlamentu, a to što je ideologija jedne partije koja je bila dominantna prevladala i isključila i dokinula taj parlamentarizam, tu činjenicu mi moramo povijesno valorizirati, a ne smijemo je prešućivati. Ako su partizanske jedinice počinile zločine onda treba govoriti o zločinima partizanskih jedinica. Ideologizirati zloćine partizanskih jedinica u vrijeme kad su oni počinjeni nije korektno prema povijesnim činjenicama i nas uvodi i nas uvodi u sukob oko dviju ideologija, a ne u odnos prema žrtvama kao što se ovdje nastoji kazati. Da je kojim slučajem stanje u našoj zemlji takvo da nemamo oko 3000 porušenih spomenika podignutih u spomen žrtvama i u spomen antifašističkom pokretu Ja bih rekao mi smo zemlja koja ima pravo posegnuti za ovakvim zakonom. Da smo zemlja kojim slučajem u kojem, pozivam vas da pogledate ove fotografije. Ovo je dobrodošlica u Jadovno. Ovo je fotografija kojom se izražava dobrodošlica u Jadovno. A ovo je spomenik u Jadovnu. Ovo je također spomenik u Jadovnu. I na drugim mjestima. Tamo na tom mjestu, i na početku rata '41. godine od 4. do 8. mjeseca prema procjenama odvedeno je između 20 i 60 tisuća ili 70 tisuća ljudi. Nije moje da ne govorim koja je od tih brojki točna. Kao što je ovdje kolega jedan rekao u replici skončali su u jamama, šaranovoj ili ne znam kojoj drugoj jami. Zašto? Zato što su bili Srbi, Židovi, skončali su s područja cijele Nezavisne Države Hrvatske u tom trenutku, od Mostara, pa do Zagreba. Među njima 76 pravoslavnih svećenika i dvojica vladika. Možda to mnogi ne znaju, možda se to čak ni u ono vrijeme komunističko nije moglo na pravi način znati. U ovo vrijeme naše posljednjih 20 godina nije se moglo znati, ali mislim da kad pokrećemo ovakvu inicijativu, da tu stvar moramo znati, jer nam ruši kredibilitet u ovakvoj inicijativi. Ovako izgleda jedna od zgrada zgrada ili kuća ili baraka u bolnici partizanskoj na Petrovoj gori. Ovakvo je stanje. Ovdje se vidi nešto što je popravljeno i vidi se nešto od onoga što još nije popravljeno. A ovako izgleda groblje partizansko. Kolegice i kolege, ja onda ne moram o ovome govoriti. Ako vi smatrate da je ovo nebitno, ja ću vam zahvaliti na pažnji i na tretmanu onoga što smatram da je bitno. Ako vi mislite negodovati povodom ovoga, a onda vas molim da me pustite da završim i da kažem što imam za reći i u vezi sa zakonom, jer ovo nije nepovezano sa zakonom. Ja ne bih ovdje bio sada nego bi bio sa svojim studentima da nisam imao potrebu da o ovome govorim.

spomenik u selu Sloboština, u općini Brestovac između Požege i Pakraca, tisuću 300 i nešto žrtava izbjeglica s Kozare, od toga 300 i nešto domaćih, bačenih u bunar i spaljenih u crkvi sv. Nikole koja se vidi pored ovoga, a ovo je spomen ploča koja je u stanju u kojem jest. Ja bih naravno mogao donositi još primjera, ali ću prestati sa ovim ovdje. Ako su ta mjesta devastirana, ako su ti spomenici uništeni kao što jesu, onda se postavlja pitanje s kojim kredibilitetom mi pozivamo na pijetet svim žrtvama? Onda se postavlja pitanje s kojim pijetetom mi pozivamo na pijetet žrtava koje su zaboravljene bile nepriznate i kao što je gospodin Hebrang ovdje kazao s pravom tretirane s pravom tretirane kao da nisu humane, zato što su bile na drugoj strani, druge ideologije ili poražene vojske, ili ljudi koji su se povlačili zajedno sa poraženom vojskom. To mene muči. Zar mi želimo jednu žrtvu u jednom opakom zločinačkom režimu gurnuti u zaborav, a obnoviti sjećanje na drugu žrtvu i time mislimo da je to pravedno. Kad ne bi bilo stanje ovih spomenika ovakvo, ja bih se doktore Hebrang smijao kao i vi što se smijete sada, ali kad odem 26. u Jadovno ja sasvim sigurno neću imati razloga za smijeh. Jednako tako kao što neću 20. u ovu nedjelju imati nikakvog razloga za smijeh kad odem u …/Ne razumije se./… sa predsjednikom Republike. Ali imam razloga za žalost kad slušam šta se ovdje govori. Imam razloga za žalost kad čitam ovaj prijedlog zakona, ovako kako je sačinjen, u kojem u novoosnovanom uredu predstavnici biskupske konferencije kao da nije bilo drugih osim katolika. Predstavnici udruga izašlih iz Domovinskog rata kao da nije bilo drugih žrtava u ovome ratu, kao da. Ispričavam se. Čuli smo prijedlog. Oprostite. Kao da nakon završetka rata '95. nije još dvije godine bilo stradavanja, podmetanja eksplozivnih naprava, i ubijanja ljudi. Kao da te žrtve nisu vrijedne nikakvog spomena. Drugim riječima, mi jesmo u klubu SDSS-a za to da se nedužnim žrtvama koje su stradale uslijed partizanskih i jugoslavenskih represivnih vlasti pobijene prijekim sudovima, pobijene bez ikakvih sudova, obilježe mjesto stradanja, grobna mjesta, i da se ta mjesta održavaju i da im se iskazuje pijetet. Ali vas pitam, možemo li mi tu raditi ako imamo ovakvo stanje i dokle ćemo imati ovakvo stanje. Kad bismo bolje znali ovo, onda sasvim sigurno ne bi bilo ove vrste rasprave, onda sasvim sigurno ne bismo pokazivali kao što smo pokazivali u dosadašnjoj raspravi, kao što je kolega Dorić s pravom upozorio da nismo u stanju se nositi sa tim što nam se događalo, a događale su nam se za ratom zločin za zločinom i mi smo još uvijek žrtve toga. I umjesto da prestanemo biti žrtve toga, da predložimo zakon kojim ćemo pokazati da prestajemo biti žrtve toga mi predlažemo zakon koji nas još uvijek drži u takvom kovitlacu. zato predlažem predlagateljima iz HDZ-a i HSS-a da sjednemo još jedanput, da napravimo bolji prijedlog zakona od ovoga, pošteniji u odnosu prema svim žrtvama, a prije svega pošteniji prema onima na kojih se ovdje baš i mislilo. A mislilo se prema onima koji su decenijama bili prešućivani i ja znam da to neke ljude boli i to sigurno razumijem. I moja pozicija meni omogućava da jako dobro razumijem ljude koji su se sada javljali. Bez obzira slagao se ja sa ideologijom koja je iza toga stajala ili ne, ali to razumijem i spreman sam to podržati. Ali ne nikakav prostor ideologizacije, ne nikakvo nekritično ideološko korištenje termina komunističke žrtve bez ikakvog ograničenja u pogledu vremena, bez ikakvog ograničenja razlike između jugoslavenske vlasti i toga što se zove komunistička partija ili komunistička ideologija. Ja mislim da bi bilo doista pošteno da još jedanput pokušamo sjesti do drugog čitanja i da pokušamo popraviti ovaj prijedlog i mislim da ga treba popraviti, a ako ne onda ćemo naravno svatko nastojati raditi onako kako misli da je najbolje i onda ćemo se nadam se negdje u nekom momentu sresti i kazati dobro obavili smo posao koji nam je bio po duši, obavili smo posao koji nam je bio moralna i

Zahvaljujem. Pa iz dosadašnjeg iskustva ne mogu vjerovati u statistike koje iznosi zastupnik Pupovac. Naime, preko 3 tisuće spomenika iz 2. svjetskog rata nisu sigurno porušene ili to je jednako točno kao onda kad je rekao da je pokršteno 10 tisuća srpske nejači i nikad nije obrazložio kako je došao do tih statističkih podataka. Ali što očekivati od čovjeka koji s ove govornice niti samo nekoliko godina traži od Sabora da u Ustavu ukine udruživanje u balkanske asocijacije. To je drskost u ovom Domu bez presedana! **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Rebić, držite se ispravaka netočnog navoda. Upozoravam vas i sve ostale ubuduće da ne komentiraju, ne iznose svoja gledišta, ne polemiziraju sa navodima nego se ograniče na institut ispravka netočnog navoda, netočne tvrdnje. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Pupovac ja sam bio jedan od onih koji su negodovali dok ste vi govorili, ali nisam negodovao kako ste vi rekli zbog neslaganja sa onim slikama ili slaganjem s tim da je rezultat onakav kakav ste vi predstavljali ovdje. Nego sam negodovao zbog toga što naprosto ste govorili o nečemu što nije tema. Dakle, danas nije bila tema porušeni spomenici iz ne znam ni ja vremena NOB-a nego obilježavanje grobišta komunističkih žrtava. Prema tome možete vi otići koliko god želite, međutim mi ih ne možemo nazvati drugačije zaboga, možemo ih **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Bagarić malo prije sam, jeste vi slušali, maloprije sam rekao osporavajte netočnu tvrdnju, ne komentirajte. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Pa osporio sam netočan zbog toga, negodovao sam zbog toga što je čovjek govorio o temi koja nije predmet ove rasprave. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pa opet niste ispravljali netočni navod nego da je, nego komentirali ste da nije govorio o temi koja je predmet rasprave. Pa kolege molim vas, držite se toga. Pa nemojmo stalno igrati se sa jednim. Netočna tvrdnja to je ispravak netočnog navoda. Gospodin zastupnik Josip Đakić. Gospodine potpredsjedniče pa ispravit ću netočan navod gdje je ustvrđeno da nije pravo vrijeme za ovaj zakon, da ne može se ovaj zakon apelirati na ideologije pod kojima je počinjena, to su netočnosti koje jasno proizlaze iz izgovora gospodina Pupovca kad je rekao da ne mogu ideologije biti ili da nije vrijeme. Napokon je vrijeme da donosimo ovaj zakon da se žrtvama obilježe grobišta i stratišta. Napokon, jer smo zadnji u Europi, zadnji koji to upriličujemo. I netočno je da nije u pitanju ideologija. Deklaracija Vijeća Europe jasno govori da su pod ideologijama i zbog ideologija komunistički zločini počinjeni. A to mora biti jasno i definirano. I zato sam evo ispravio ove 2 netočnosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Evo ovo je primjer kako se ispravlja netočni navod. Tako treba kao što je gospodin Josip, drugo nemojte komentirati kroz netočne navode. Gospodin zastupnik Davor Huška, izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa pokušat ću barem dijelom ispraviti netočan navod kolege Pupovca koji se kritički osvrnuo na globalno devastirana spomen obilježja različitim žrtvama iz 2. svjetskog rata. To nije točno. Veliki broj spomen obilježja iz 2. svjetskog rata je obnovljen. Nije nikad devastiran, bez obzira na ratna događanja u Domovinskom ratu. A upravo je i cilj ovog zakona i prilika da se sva ta mjesta obilježe jedinstvenim spomen obilježjima, da se svim tim nevinim žrtvama koje su stradale u 2. svjetskom ratu oda oda počast kakvu zaslužuju. A da li je prioritet obnova bolnice, partizanske bolnice na Petrovoj gori? Žao mi je što nisam ponio slike od bolnice u Pakracu i bolnice u Vukovaru pa da ovdje vidimo da li je prioritet obnoviti bolnice u Vukovaru i Pakracu ili je prioritet obnoviti partizansku bolnicu na Petrovoj gori. Žao mi je gospodine potpredsjedniče što nema gospodina Pupovca ovdje pa onda je smiješno i ispravljati netočan navod, ali evo rečeno je da je do 1950. godine postojali nekakvi tragovi višestranačja u FNRJ, dakle tako je rečeno pa se nije znalo pod kojom to ideologijom i po čijem nalogu ideološkom je učinjen zločin nad nevinim žrtvama. Druga stvar koju sam htio ispraviti gospodina Pupovca je u svezi spomenika. Pa vidite sami ovi spomenici koji postoje zaista u jadnom i oštećenom stanju, što mi nije drago, govore o tome da su se jedne žrtve obilježile. Pa mi upravo sada raspravljamo danas da se obilježe i damo pijetet i ovim drugim žrtvama. Jel dobar ispravak? U prvom dijelu je bio relativno dobar, a u drugom dijelu relativno nedobar. I gospodin zastupnik Dragan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, ja ispravljam krivi navod gospodina Pupovca da ovo nije vrijeme za donošenje ovog Zakona. To jednostavno nije točno. Kada već nismo donijeli ranije ovakav jedan zakon onda je sada upravo vrijeme. Vidim da žao mi je što uvaženi profesor nije tu, vrlo rado bih mu poklonio jednu knjigu koja govori o stradanju Hrvata u istočnoj Hercegovini, ovdje imenom i prezimenom je 423 osobe sa kratkim biografijama upisano, vrlo bih mu je rado poklonio, jer ovim ljudima nikada nitko nije smio spomenuti a ne podići spomenik. Vrijeme zadnjih 20 godina je to pa je napravljena ovakva jedna knjiga. Nema nikoga iz Kluba ali vrlo rado bih je poklonio da je ima cijenjeni profesor i da može sagledati malo šire ovu problematiku. Hvala lijepo. ime predlagatelja gospodin zastupnik Andrija Hebrang i gospođa zastupnica Marijana Petir. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Jednom kada sam imao 5 godina nisam volio jednog susjeda, uzeo sam kamen razbio mu prozor i pobjegao. Žao mi je da moj kolega sveučilišni profesor, Milorad Pupovac je sada razbio prozor demokratske rasprave i pobjegao. Ali ja sam imao pet godina i nisam odgovarao za svoje postupke, on danas ima nešto više i šteta što ne odgovara za svoje postupke. Ali ja ću mu odgovoriti jer vjerojatno gleda televizijski prijenos u svojoj sobi. Kolega Pupovac nije nastupio dobronamjerno iz jednostavnog razloga. Kolega Pupovac je dobio ovaj Zakon prije točno godinu dana. Gospođa Petir i ja smo ga potpisali i uputili klubovima zastupnika, pa i klubu SDSS-a prije godinu dana. Bilo je godinu dana prilike staviti primjedbu, usklađivati nije se javio. Nikada nije htio komentirati zakon. Danas je došao tu i govorio o svemu samo ne o Zakonu. Jedan razlog je bio da skrene temu, drugi razlog da vas isprovocira. Govori tu o spomenicima, naravno da je ljudska tragedija gledati te slike. Ali za to postoji Kazneni zakon, za to postoje nadležna tijela koja moraju profunkcionirati, pronaći kazniti počinitelje tog neljudskog zločina uništavanja spomenika iz 2. Svjetskog rata, i svih drugih ratova kazniti počinitelja i dužnost je države obnoviti te spomenike. Pa nećemo valjda to u ovom Zakonu određivati, to je već određeno. Ako ne funkcioniraju tijela državne vlasti neka gospodin Milorad Pupovac ih potakne da profunkcioniraju ali ne može zbog toga rušiti dignitet žrtve koja je ubijena nakon završetka rata i koja je ubijena bez suda. Drugo što gospodine Pupovac ovdje istiće da je među ubijenima bilo Srba, pravoslavnih svećenika, pa da je pročitao u tih godinu dana Zakon onda bi vidio i članak 4. koji kaže da se obilježavanje grobova nevinih žrtava poslije 2. Svjetskog rata odnosi jednako na sve narode, sve nacije, sve vjeroispovijesti bez obzira na bilo kakvo ideološko opredjeljenje, kosti koje zaorete sa svojim plugom ne poznaju više ideologiju to je dio čovjeka, i civilizacijska je tekovina da taj dio čovjeka dobije oznaku i da se kaže da tu leži čovjek, putniče kada prođeš stani i pokloni se. Ali ne lažimo Milorada Pupovca nego stvarnim žrtvama koje su pod Hrvatskom zemljom. Gospodin Pupovac ima primjedbe na upravno vijeće, što nije dostavio te primjedbe u ovih godinu dana, ali i danas je vrijeme da se dostave primjedbe, i mi ćemo itekako sve što je rečeno ugraditi u Prijedlog zakona, ali nije istina da su predstavnici Domovinskog rata u upravnom vijeću, ne znam odakle mu ta ideja, to znači da ovih godinu dana nije iskoristio da pročita taj zakon. I još dvije velike laži, komunistički zločin je višestranački zločin. Ma koja je to stranka mogla dignuti glavu. Pa komunisti su ubijali najviše, svoje najbrojnije saveznike u to vrijeme, legalna stranka, Hrvatska seljačka stranka kako je završila, kako su završile sve druge građanske stranke. Oni su te kosti pod zemljom, oni su ti koji su ubijeni jer nisu prihvatili komunizam. I sada on ističe da je to bio višestranački zločin. Ističe da nije dobro reći da je to učinila Jugoslavija, riječ Jugoslavija u Zakonu se ne spominje. Nije bitno koja je država to učinila, Deklaracija Vijeća Europe ne osuđuje niti Sovjetski savez ni Jugoslaviju, ni Čehoslovačku niti Mađarsku. Ona osuđuje komunistički zločinački u ovom dijelu u kojem je učinio zločin. Prema tome, gospodin Milorad Pupovac sve što je rekao rekao je svjesno, molim dešifrirajte to prije nego nasjednete na provokacije. Gospođa zastupnica Marijana Petir u ime predlagatelja isto, supredlagatelja. Pa upravo zbog toga što je ova problematika osjetljiva ja sam očekivala da će bar predstavnici klubova sa dužnom pažnjom pročitati ovaj Zakon i da će se čuvati politizacija koju na žalost slušamo za ovom govornicom. Pročitat ću jednu rečenicu: Ovim se Zakonom određuje pronalaženje grobova svih komunističkih žrtava nakon 2. Svjetskog rata i nije u redu da netko tu dijeli i govori kako su nacionalne manjine ili pripadnici drugih naroda izostavljeni i da se ovaj Zakon odnosi samo na žrtve Hrvatske nacionalnosti. Isto tako možda smo to trebali reći u početku ali tema je široka. Mi smo primili i pismo Njemačke U nekoliko navrata sam vam ukazala da u članku 4. stavku 2. Prijedlogu zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2. Svjetskog rata treba unijeti riječ umrli u odgovarajućim pravopisnim oblicima. Dodatkom te riječi Zakon dobiva puni smisao jer mnoge žrtve komunističkog režima su umirale u komunističkom zatočeništvu dakle nisu ubijene. To se odnosi na komnističke žrtve svih nacionalnosti a osobito na pripadnike Njemačke i Austrijske nacionalne manjine u logorima Josipovac, Velika Pisanica, Krndija i Valpovo te brojnim državnim poljoprivrednim dobrima u Slavoniji i Baranji i Srijemu. Također primite izraze pune podrške vašoj plemenitoj zakonodavnoj inicijativi u ime Njemačke Austrijske nacionalne manjine u Hrvatskoj, u potpisu Nikola Mak. Mi ćemo prihvatiti ovaj prijedlog i ovo pismo sa javnom podrškom govori o tome da doista pripadnici nacionalnih manjina su prepoznali da ovim zakonom svaku žrtvu zaista želimo staviti na mjesto koje joj zasluženo pripada. I ono što mene osobno smeta što se u ovakvim rasprava kada ponestane argumenata počne lupati po crkvi. Pa tako je ovdje u negativnom kontekstu spomenuta i Komisija Iustitia et pax. Možda za one koji se nisu dobro informirali treba reći da su komisije i Hrvatske i Slovenije i Bosne i Hercegovine 13. svibnja 2008. godine izdale izjavu o stradanjima i prikrivenim grobištima iz 2. svjetskog rata i poraća o pravu na grob i o dužnosti pijeteta. Možda bi bilo dobro da i neke druge komisije isto izdaju takve izjave. Hvala. Sada ćemo prekinuti raspravu i nastaviti u 15 sati. Prvi na redu je Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić, nakon toga Klub zastupnika SDP-a SDP uvaženi zastupnik Daniel Mondekar.